Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 107 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice u elektronskog sistema.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 101 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li predsednika, odnosno od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika. Reč ima narodni poslanik Nenad Filipović. Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici i poslanice, mesec mart obiluje datumima koji su od važnosti kako za svetsku tako i za našu javnost počev od 8. marta, Međunarodnog dana žena, 10. marta kada je uspostavljen prvi telefonski poziv, 24. marta početak NATO agresije na Jugoslaviju, 27. mart poznate demonstracije u Beogradu, ali 11. mart kada je preminuo Slobodan Milošević, 12. mart kada je izvršen atentat na Zorana Đinđića i na današnji dan 13. marta, preminuo jedini naš nobelovac Ivo Andrić.Danas se u Srbiji često pominju i 15. i 28. mart, a ja ću se osvrnuti na 21. mart, koji pored toga što je Međunarodni dan poezije, kao i Dan borbe protiv rasne diskriminacije ujedno i Međunarodni dan šuma, koga je ustanovila Generalna skupština UN 2012. godine, pa će moje pitanje biti upućeno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnom preduzeću Srbije šume, jer šume uopšteno govoreći imaju različite aspekt značaja kako na životnu sredinu i klimu, tako i na zdravlje ljudi, a naša obaveza je i prema nama i prema budućim generacijama da podignemo svest ljudi o važnosti šuma, njihovom očuvanju i održivom upravljanju.Da li je činjenica ili nije, da je pošumljeno Srbija oko 30% ili po nekim novim podacima čak 41,4%, što je čak i više nego u Evropi gde ona oko 40%, to nije ni bitno, jer u svakom slučaju moramo veoma ozbiljno shvatiti problem bespravne seče šuma.Kada pogledamo uopšteno Vlada Republike Srbije, prepoznala je tu važnost činjenicom da postoje zakonska regulativa u obliku Zakona o šumama i Zakona o zaštiti prirode, kao i strateški planovi za održivo upravljanja šumama u smislu projekata obnove i pošumljavanja. Projekti poput šuma u školi, „Forest Invest“, kao i pojačan inspekcijski nadzor, tako da je u poslednjih dve godine podneto nekoliko hiljada prijava protiv lica koja su bespravno sekla šumu. Vlada, takođe obezbeđuje znatna sredstva za nabavku sadnog materijala i pošumljavanja.Međutim, i pored toga veliki problem je u Srbiji i dalje bespravna seča, a ja ću se osvrnuti na jug Srbije, naročito planinu Kukavicu od Vučja prema Vranju, kao i na planini Kačar od Predajena prema Vlasinskog jezeru, gde meštani kažu da je stanje alarmantno i da podhitno treba reagovati. Bespravna seča postaje nekontrolisana, a to može da izazove mnoge probleme od već navedenih važnosti za ekologiju i život ljudi do toga da planinski izvori i vode nestaju, meštani sa i oko planine Kačar kod Predajena kažu da su mnogi izvori već presušili, jer je velika količina bukove šume tamo posečena, takođe se pojavljuju i klizišta koja oštećuju puteve.Pod najvećim udarom su šume u privatnom vlasništvu kojih nema ko da čuva, kojih je inače čak 53% od ukupne površine šume. Dakle, bespravno se seku i privatne i državne šume, a svako stablo koje nije obeleženo za seču, a poseče se, podleže prekršaju na osnovu Zakona o šumama.Međutim, i pored ovog zakona imamo sve veći broj bespravne seče, pa je moje konkretno pitanje - kada će se promeniti Zakon o šumama, možda naročito u delu kaznene politike kako bi davao bolje rezultate? Sadašnja kaznena politika možda čak i motiviše prekršioce, jer otprilike jedan kubik ogrevnog drveta vredi kao jedna prekršajna prijava te oni koji vrše ovakav prekršaj stalno se vraćaju na isti.Da li ćete i kako i kada uspostaviti bolju povezanost sa MUP, Ministarstvom ekologije i Ministarstvom pravosuđa koja su i direktno povezana sa ovakvim slučajevima, naročito sada u ekspanziji e-Uprave gde bi se takvi prekršaji evidentirali, a počinioci takvih dela svaki sledeći put rigoroznije kaznili što bi ih dodatno obeshrabrilo? Hvala Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, nismo se dugo videli, ali evo nas sada ponovo na terenu. Razmišljao sam svo vreme kome da postavim pitanje pošto je Vlada u ostavci pa je malo situacija, blago rečeno čudna, ali evo, postaviću pitanje, pre svega, predsedniku Vlade u ostavci, Milošu Vučeviću.Nije mi jasno, pre nego što se on povukao, pre nego što je podneo ostavku, zašto nije razrešio funkciju neke od ministara kao što je na primer Slavica Đukić Dejanović? Zaista ne znam čemu služi i koja je svrha njenog posla, šta ona radi, čime se ona bavi? Za ova tri, četiri meseca koliko traju ove blokade, gde vlada ovaj haos u državi, jedino što se oglasila je da smanjuje plate prosvetnim radnicima i to je sve.Imala je primer svoga kolege, Branka Ružića, mogla je da sledi njegov primer, mislim da bi to bilo mnogo časnije nego što sedi i ne radi apsolutno ništa.Hteo sam da pitam i sve vas ovde, da li vi znate, da li vi zaista znate pravi razlog zašto su studenti na ulici? Zašto oni šetaju? Šta oni zaista traže? Da vas pitam zašto sve vraćate na pravi politički teren? Koji je razlog zašto to radite? Da li vi znate da nijednog studenta u koloni, apsolutno ne interesuje politika kao takva? Da li vi znate da nijednog studenta ne interesuje vlast, a još manje ih interesuje opozicija? Zašto stalno i stalno iznova vraćate tu istu mantru?Studenti su ustali zato što 35 godina u ovoj državi gledaju bahaćenje, 35 godina imamo istu, konstantno istu priču. Gledaju ljude koji bez škola zauzimaju najviše državne funkcije i to bez ikakvih konsekvenci. Imamo decu koja su pre završetka fakulteta već zaposlena i uhlebljena negde.Nemam nameru da nikoga specijalno etiketiram, ali znate kako, neke stvari posebno u ovoj vlasti za vašeg mandata su postale nesnošljive. Vi imate ljude koji su predsednici opština pa šalju reprezentaciju....

mnogo pričati, ali želim da iznesem neke stvari koje i mene bune i mene, pravo da vam kažem, nerviraju. Ta bahatost i osionost koja vlada, ona je više nepodnošljiva i zato su studenti izašli i zato oni traže svoje pravo zato oni traže svoje pravo da se izbore za neku drugačiju, pravedniju i slobodniju Srbiju. Niko ne želi da se sukobi, a ja vam garantujem, kao što moj sin, kao što moje dete, ne želi da šeta i želi da uči, ali neke stvari su prosto prevršile svaku meru.Vi imate situaciju da ljude koji su direktori javnih preduzeća imaju po pet, šest stanova i da nema nikakve potrebe da oni objašnjavaju odakle to njima. Njihova sila je tako velika da oni nemaju problem da se bukvalno da se bukvalno voze automobilima od stotinu hiljada evra i da ne snose nikakve konsekvence i da ih niko ništa ne pita.Ono što bih takođe želeo da pitam i da kažem u stvari, da konstatujem, da ste vi gospodo vlast i da sve ono što se dešava ste najvećim delom odgovorni, ne najvećim delom, nego apsolutno ste odgovorni vi kao vlast i apsolutna vlast i apsolutna vlast i apsolutna odgovornost.Ovo što se dešava sada u Srbiji bojim se da se od ovoga nećemo nikada oporaviti. Ja smatram i mislim da smo mi u jednoj vrsti ludila samim činom da deca od 15, 16 i 17 godina,

želim da vas pozovem, želim sve građane Srbije da pozovem da 15. marta svi smirimo strasti, da svako izrazi svoje mišljenje. Mi smo u velikom postu i molim građane još jednom dosta je padalo srpske krvi, dosta je ratova, dosta je podela, ja molim sve da 15. marta preovlada razum. Hvala.

uračuna.Uvažena potpredsednice, kolege i koleginice i narodni poslanici, tražim obaveštenje od ministra unutrašnjih poslova šta je učinio da se 15. marta obezbedi javni red i mir?

Retorika reči koje čujemo poslednjih dana ne idu u prilog tome da svi zajedno pozivamo na razum i mir toga dana. Molim vas da to učinimo. Preklinjem vas da to učinimo. Da do ni do kakvih neželjenih situacija ne dođe.Dakle, pitam ministra unutrašnjih poslova da li je izdao odgovarajuća uputstva, da li je prema svedočenjima iz javnosti o mogućim problemima preduzeo odgovarajuće mere prema licima kojih predstavljaju potencijalnu opasnost? Da li je povećao bezbednost u zatvorima u Srbiji? Da li je dobio potrebne informacije o tome da li je utvrdio činjenično stanje o tome kako je policajac povredio policajca ispred RTS-a? Da li je dobio Da li je dobio potrebna obaveštenja o potencijalnim traktorima kao opasnostima na putu 15.marta, itd?Najveće vrednosti su život i zdravlje ljudi. Ja prosto verujem da svi u Srbiji ne želimo da ičiji život bude ugrožen toga dana,

Da li je ministar unutrašnjih poslova napravio bezbednosne procene za Pionirski park? Da li će okružiti policija i obezbediti to mesto? Tražim da se obezbedi tog dana javni red i mir koje su najveće vrednosti čovečanstva.Ljudi, to su istina, to je sloboda, to je pravda. Postoje i druge vrednosti kao što su lepota, itd. Čemu mi služimo ovde u parlamentu ako ne služimo tome da doprinosimo dobrobiti Srbije i čovečanstva u celini? Pa, to znači da moramo da vodimo računa koji rečnik upotrebljavamo, kako govorimo, da ljude ne zavađamo, već da utičemo da taj dan protekne najmirnije moguće.Prethodnom svom obraćanju molio sam i kumio i ponovo molim Njegova svetost patrijarha srpskog i predsednika Srpske akademije, da zajedničkim snagama pozovu na mir i dijalog. Mir je najvažniji tog dana, mora to doći do svesti ljudi, mora doći do svesti ljudi, valjda iskrena ljudska zabrinutost danas. Nije valjda da smo dotle došli da Srbin podiže ruku na Srbina? Smirite strasti svi ljudi, pozovite na mir, na dostojanstvo, neka svi državni organi to zajednički učine, molim i preklinjem patrijarha srpskog Njegovu svetost i predsednika SANU, da takođe to učine.Valjda učine.Valjda je jasno da je previše zagrejana atmosfera i da može doći do neželjenih situacija. Nemojmo to dozvoliti, budimo dostojni trenutka u kome se nalazimo. Hvala. **Elvira

Zahvaljujem.Poštovani građani Srbije, ovde se pre svega vama obraćam i moram u startu da kažem da sam i sam sebi postavio pitanje zbog svrsishodnosti ovog današnjeg nastupa, jer nije moja ideja da ovde danas polemišem sa vama, nego da se obratim građanima Srbije.Mnogo toga nije normalno u vođenju ove sednice, mnogo toga nije normalno u državi u kojoj danas živimo. Podsetiću vas da je ovo sednica koja će ostati upamćena u istoriji srpskog parlamentarizma, jer je ovo sednica na kojoj se konstatuje ostavka premijera i pad Vlade.Premijer koji je podneo ostavku, jer je iz prostorija stranačkih za koje je bio zadužen,

žive.Pitanje koje želim da postavim nadležnima u Ministarstvu policije, šta radite, a imate vrlo kratak rok, a rok je od 48 sati, da ove nesrećne ljude u parku preko puta, uklonite odatle da taj skup proglasite skupom visokog rizika i da im objasnite zašto su oni su suštinski dovedeni tu. Ti nesrećni ljudi koje dovodite iz cele Srbije, primaju dnevnicu od 50 do 100 evra. Njihova uloga nije da kampuju, nisu oni ograđeni tamo da im neko ne bi ušao u kamp, nego da u subotu ne beže iz tog kampa. Neko mora njihove glave da razbije, da bi dobili povod i slike koje vlast hoće.Gde nastaje problem? Studenti i građani koji se svih ovih meseci okupljaju na poziv studenata nisu ti ljudi. Skupljate sve kriminalce po Srbiji, i to odlično znate, zna policija, do poslednjeg narko-dilera dovlačite u Beograd. Ali, ne sa namerom da se ti ljudi suprotstave studentima, ti ljudi moraju da polome glave ovima u Pionirskom parku, da bi ceo svet imamo slike nasilja u Beogradu, koje ćete vi na vašim medijima da predstavljate kao organizaciju studenata. Na isti način na koji ste pokušali ovo sramno da prikažete kao napad studenta bokserom na policajca, a ceo svet je video snimke vrlo jasne i precizne da je ovaj udarac zadao kolega kolegi.Molim vas, studenti mesecima unazad vrlo jasno pokazuju i na Slaviji, i na Autokomandi, i u Novom Sadu, i u Kragujevcu i u Nišu, da tu ne da nema nasilja, jedan izlog nije slomljen, čaša jedna nije slomljena. To su ljudi koji kada se povuku sa skupa sami skupe đubre koje ostaje iza njih, do poslednjeg papira. Ti ljudi neće nikakvom nasilju pribeći u subotu. Vi to znate i zato regrutujete kriminalce koje ćete infiltrirati u redove građana i studenata, da bi izazvali to nasilje.Postavite pitanje, ljudi, sami sebi, zašto studente širom zemlje, koji špartaju uzduž i popreko, stotine kilometara su prošli, narod dočekuje u onakvim atmosferama? Zašto ih dočekuju u suzama, zagrljaji, zašto se grle i ljube nepoznati ljudi? Otkud takva kulminacija emocija? Ja ću vam odgovoriti. Zbog 13 godina laži i prevara koje im servirate. Svaku situaciju ste u ovoj zemlji objasnili i podvukli na ovaj način. Eksplodiralo je. Ljudi to više neće i ne mogu da trpe.Šaljem apel policiji, među vama je većina ubedljiva časnih ljudi. Niko vas ne poziva da se svrstavate na jednu ili drugu stranu. Pozivam vas da se svrstate na stranu Srbije i građana Srbije. Vi na svojim reverima nosite zastavu Srbije. Vi Srbiji odgovarate. Vi ste časni policajci. Nemojte u subotu da bacite ljagu na svoju karijeru i na sve ono časno što ste radili, služeći ovom narodu i ovoj državi.

to će biti veliki građanski plenum u subotu, gde će Srbija pokazati, ne samo ovoj vlasti da ovo više ne može, nego i svakoj budućoj, da Srbija nije privatna država. Hvala.

možda će u ovom trenutku i u ovoj situaciji ovo moje pitanje delovati bespredmetno i delovati trivijalno, ali verujte da nije tako, jer svi znamo da zdrav čovek ima hiljadu želja, a bolestan ima samo jednu.Stoga jednu.Stoga znamo i podaci su nam dostupni da stanovništvo Srbije stari, da mi već spadamo u staro stanovništvo. Prosečna starost stanovnika Srbije je 44 godine, odnosno tačnije 43,9, prema podacima iz jula 2024. godine. Podsetiću da je 60-ih godina prošlog veka prosečna starost stanovnika Srbije bila 29 godina.Dakle, sa starenjem i broj bolesti koje su vezane za starenje, to su tzv. degenerativne bolesti, ali i napreduju, progrediraju bolesti koje su već postojale. To su najčešće bolesti disajnih organa, bolesti srca, bolesti bubrega itd, ali i neurološke bolesti. Međutim, ono što zabrinjava i što je alarmantno jesu zapravo maligne bolesti u Srbiji. bolesti srca i krvnih sudova, maligne bolesti, različite maligne bolesti, uzrok su oboljevanja i umiranja velikog broja ljudi. zaista alarmantni, 42.000 ljudi je prošle godine obolelo od malignih bolesti, a 20.000 je, nažalost, preminulo.Potrebe za lečenje ovih bolesnika su zaista velike, a posebno za negu i lečenje onih koji su u završnoj fazi ovih neizlečivih bolesti. Prevencija je, naravno, značajno napredovala, posebno zadnjih godina. Takođe, lečenje i nabavljanje inovativnih lekova, savremenih tehnologija, ali još uvek je broj ovih pacijenata jako veliki.Ovim pacijentima potrebna je sveobuhvatna i široka podrška, i to ne samo zdravstvenog sistema i porodice, već i zapravo cele zajednice. Na kraju svog života, u njegovim poslednjim nedeljama i danima, obeleli trpe, sem fizičkih, i duhovne, socijalne, ali i psihičke probleme, pa pored bola koji je najčešći i najteži pratilac ovih bolesti, tu su i anksioznost, depresija, ali i brojna duhovna pitanja, socijalna pitanja su nešto što zapravo opterećuje ne samo obolelog, već i njegovu porodicu, ali i okruženje.U godina, naročito zadnjih 10, u Srbiji je postignut značajni napredak. Formirane su službe kućnog lečenja, takođe dnevne palijativne bolnice, ali i palijativni centri, gde se pacijenti hospitalizuju i gde se ublažavaju tegobe, čime se postižu ne samo poboljšanje stanja obolelog, već i predah i odmor porodice koja ovde trpi zajedno sa obolelim. Ovi pacijenti zahtevaju hospitalni tretman, posebno u zadnjim nedeljama i danima svog života, u ovim centrima multidisciplinarni timovi rade sinhronizovano na olakšavanju svih tegoba obolelog.Prema našim propisima, oboleli ima pravo da bude hospitalizovan u ovakvim jedinicama maksimalno dve nedelje u jednom aktu i mora biti premešten sa nekog drugog bolničkog odeljenja gde je prethodno hospitalizovan.Moje pitanje ministru zdravlja je sledeće, zapravo to su tri potpitanja.Da li postoji mogućnost da pacijenti sa ovim bolestima, znači neizlečivim, hroničnim bolestima, u terminalnoj fazi budu hospitalizovani duže od dve nedelje?Da li se može obezbediti da ti pacijenti tretirani od strane svog lekara, izabranog lekara, i službe kućnog lečenja ili dnevne palijativne bolnice budu hospitalizovani u palijativnom centru bez da su prethodno prebačeni sa nekog odeljenja gde su već ležali?Da li postoji mogućnost da se za palijativnu negu opredele dodatni kapaciteti, imajući u vidu da su izgrađeni i grade se novi klinički centri i bolnice?Mislim da bi ovakve mogućnosti umnogome pomogle obolelim od teških neizlečivih bolesti u terminalnom stadijumu, ali i njihovim porodicama, rasteretile bi primarnu zdravstvenu zaštitu, službu kućnog lečenja pre svega i omogućile značajno bolji tretman tegoba ovih bolesnika, koje nisu samo njihove, već i njihove porodice, ali i cele

kolege koji je, zarad javnosti i istine, izabran na listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, a danas je šef poslaničke grupe, nisam siguran da znam kako se zove tačno njegova poslanička grupa, imao bi više taj apel o miru u svetu, o boljem čovečanstvu, da je našao za shodno da obiđe studente u Pionirskom parku ili barem našao za shodno da osudi pretnje smrću tim ljudima. Onda bi to imalo smisla, onda bismo mogli da kažemo da se ovaj čovek bori za mir u svetu, za pravdu itd. Ovako je samo licemeran.Dame i gospodo narodni poslanici, poslaničko pitanje upućujem na više adresa, konkretno, ministru unutrašnjih poslova gospodinu Dačiću, vršiocu dužnosti direktora policije gospodinu Vasiljeviću, direktoru Bezbednosno-informativne agencije gospodinu Orliću, kao i svim ostalim institucijama i organima zaduženim za javnu bezbednost i bezbednost države i građana.Naime, da li su preduzete sve neophodne mere kako bi se osiguralo da u subotu, tog famoznog 15. marta, tokom protesta ne dođe do narušavanja bezbednosti državnih institucija, ugrožavanja javne bezbednosti i obezbeđivanja sigurnosti građana i zaštitu fizičkog integriteta svih građana?Zašto ovo pitam, dame i gospodo? Svedoci smo da se iz dana u dan radikalizuju protesti i da gotovo svakog dana imamo sve veći broj brutalnih napada kako na državne funkcionere, tako i na različite državne institucije, ali i ono što najviše zabrinjava, sve češće i na obične građane Srbije.Zajednički imenitelj svih tih napada je činjenica da su apsolutno svi napadi isključivo, jedino i samo politički motivisani.Jedini greh svih tih ljudi koji su bili izloženi fizičkim napadima, brutalnim pretnjama, najmonstruoznijim uvredama je podrška politici Aleksandra Vučića i spremnost da javno istupe i pruže imali smo čitav niz napada na razne lokalne, gradske, opštinske funkcionere. Među njima naročito su se ostrvili na gradonačelnika Kraljeva gospodina Terzića. Zatim smo prošle nedelje imali ovde u Narodnoj skupštini nezapamćeno divljanje, do sada neviđeno nasilje, u kome su povređene tri žene, tri narodne poslanice, a nekoliko nas narodnih poslanika, 24 je lakše povređeno.Kulminacija je bila poslednjih nekoliko, dana kada je na Vračaru fizički napadnut ministar Nikola Selaković dok je obilazio svoje roditelje, dok je išao u posetu roditeljima, pa zatim napad na policiju ispred Skupštine grada pred sednicu Skupštine grada i, konačno, napad na policiju ispred zgrade RTS-a pre neko veče, kada je ozbiljnije povređen jedan pripadnik policije. Imali smo i najnovije najnovije pretnje smrću juče studentima koji su u Pionirskom parku. Na sreću, mislim da sam čuo da je taj čovek već uhapšen.Imajući sve ovo u vidu, a posebno ako se uzme atmosfera koja se stvara putem društvenih mreža, putem tajkunskih Šolakovih medija, koji inače 24 sata, sedam dana u nedelji isključivo, jedino i samo napadaju Aleksandra Vučića. Dakle, imajući sve to u vidu, i atmosferu kako se sprema nekakav 5. oktobar novi, kako se spremaju različiti nasilni scenariji preuzimanja vlasti, itd. pa ako se setimo i najava onog Jove Bakića kako će nas juriti po ulicama, pa kako ćemo plivati i ko zna šta sve ne. ne. Imamo prilike da vidimo jednog šarlatana na „Tviteru“ koji poslednjih dana najavljuje nekakvo jahanje, kako će nas jahati, pa će nas sedlati, pa jahati i ko zna kakve još gadosti i kakve gluposti. Dakle, imajući sve to u vidu, pozivam i apelujem na sve državne organe i institucije da spreče mogućnost bilo kakvog incidenta u kome bi bio povređen bilo koji građanin ili uništena državne imovina.Ono što svi moraju da znaju, Srbija danas nije ona razorena Srbija iz 5. oktobra, kada vam je pošlo za rukom da upadate u institucije, da palite zgrade, da palite zgradu RTS-a, Narodnu skupštinu, da formirate krizne štabove, da linčujete i da prebijate ljude. To se neće desiti. Dakle, današnja Srbija je dovoljno jaka i snažna da zaustavi tako nešto i tu ne treba imati nikakve sumnje.Poseban apel za sam kraj… Predsedavajuća, svima ste pustili, dajte i meni još 30 sekundi. Poseban apel bi uputio organizatorima protesta i građanima koji će biti na protestu. Srbija je demokratska zemlja u kojoj svako ima pravo na mirne proteste, na mirna okupljanja, na iskazivanje svog političkog stava, ali vas molim i pozivam da pokažete najviši nivo odgovornosti i da ne izazivate incidente koji bi doveli do eskalacije nasilja.Poslednje što nam treba kao državi, kao građanima je haos, krvoproliće i dalja destabilizacija Srbije, čemu bi se radovali svi oni koji inače žele i priželjkuju Srbiju na kolenima i slabu vas da im ne dozvolimo da se raduju nekakvim nemilim slikama, scenama nasilja, haosa i krvoprolića.Ponavljam, država će znati da odgovori i da spreči svaki pokušaj izazivanja nemira i nasilja, ali nemojte izazivati i nemojte proveravati odlučnost države da zaštiti institucije i svoje građane.Zahvaljujem.

poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Dakle, nastavljamo zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 33. do 55. dnevnog reda.Da li izvestioci nadležni odbora žele reč?Reč ima narodna poslanica potpredsednik Skupštine Marina Raguš.Izvolite. Hvala, gospođo predsedavajuća.Pre nego što pređem na sporazum koji je za našu državu jako važan, radi se o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Tuvalu, o okidanju viza za nosioce običnih pasoša, dozvolićete mi samo da se osvrnem na nekoliko stvari koje sam čula i pritom nisam mogla da verujem da to čujem od profesora i od ljudi iz opozicije koji, kako ste kolega rekli, postavljajući svoje pitanje, ne želite da etiketirate, ali ste sve pripadnike vlasti stavili u kategoriju ljudi koji generišu zlo, nasilje svih 13 godina.Da vas podsetim vezano za studente o kojima ste govorili. Predsednik Republike je od tragedije, od pada nastrešnice u Novom Sadu do dana današnjeg svaki put nekoliko puta dnevno pozivao na dijalog, tražio da se definišu zahtevi plenuma.Kolega, da vas podsetim, plenumi su nezakonita kategorija. U Zakonu o visokoškolskom organizovanju ne postoji plenum kao institut, postoji studentski parlament.Mi nismo znali ko čini plenum, s kim treba da razgovaramo, koji su zahtevi dok zahtevi nisu došli mesecima kasnije.Takođe, moram da vas podsetim da su studenti, kako vi kažete, koji su blokirali fakultete, a to znamo po svedočenjima profesora, recimo, sa Filozofskog fakulteta, recimo, prof. Čedomira Antića, koji je rekao da su njemu upali nepoznati ljudi na predavanje i rekli – od danas ovaj fakultet je u blokadi. Ti ljudi nikada nisu bili studenti Filozofskog fakulteta. Kako je bilo na Filozofskom, tako je bilo i na većini fakulteta. Dakle, protivzakonito, protivustavno. Sa kojim ciljem? To bih ja vas sada trebalo da pitam. Mi sada dolazimo do tog 15. marta i do subote kada svi, svako normalan poziva na mir i na stabilnost, a mi to pokušavamo da uradimo od prvog dana, jer sve blokade svih puteva, svih institucija, svih škola, najtragičnije osnovnih i srednjih škola su protivzakonit.Ovo

deli.Recite mi, molim vas, kolega, ko onda ovde ima klasičan predumišljaj da napravi destabilizaciju sistema i da zadugo Srbija ne može da reši ovu društvenu krizu, jer su porodice sada podeljene na pola, pa vi u Novom Sadu imate 500 roditelja ispred osnovne škole koji traže da im se deca vrate u školu,

obrazovanje?Recite mi kakve to veze ima sa užasnom tragedijom koja se desila u Novom Saduk, sa padom nastrešnice, gde je 15 ljudi izgubilo svoje živote, gde danas njihove porodice mole da ih ostave na miru, da mogu da ih ožale, da ne mogu da podnesu kako neki vrte prasiće, blokirajući Srbiju, a povod pad nastrešnice i vi nama prepisujete u stvari šta? Šta vi nama prepisujete?Upravo zahvaljujući smirenosti tog predsednika Aleksandra Vučića i ove države, ovog sistema, mi nismo imali veće incidente, kolega. Upravo zahvaljujući tome što smo isuviše tolerisali, mi smo došli do ovoga. I sada imamo situaciju da 15. marta studenti u blokadi pozivaju na okupljanje u Beogradu, na način da su oni jedini odgovorni da obezbede mir i stabilnost i sve što bi trebalo na kraju da protekne u redu. Da li mislite da bilo ko može da organizuje takav skup kakav su oni prizvali u Beograd? Sa kojim ciljem? Da se ispune studentski zahtevi. Recite mi jedan zahtev koji nije ispunjen.Prošle

smena Aleksandra Vučića.I da se ne pravimo mi ludi, ovde se lomi Srbija preko Vučića, da bi moglo ovo što se dešava u Republici Srpskoj da prođe.

i više vam neće biti bitne ni blokade, ni studenti, ni bilo šta. Nazovite stvari pravim imenom.Znam da želite da budete patriota, ali 5. oktobra i onog što se dešavalo u periodu NATO agresije, dopustićete mi da završim rečenicu, mnogi od nas bili smo na prvoj liniji otpora protiv agresije, dok su vaše kolege koje sede ovde prizivali produženje te agresije koja je bila zapravo pretpostavka 5. oktobra i smene režima. Ni to vam nije bilo dovoljno, lustrirali ste celi politički, vojni i policijski vrh, isto što sada imate na pameti i na umu.Ono umu.Ono što vam garantujemo kao pripadnici većine, država će se izboriti sa subotom i sa nedeljom, ali svima nama ostaje problem gde ćemo svi biti odgovorni, a to je debela i duboka društvena kriza, za koju ste direktno odgovorni sa Šolakovim medijima, jer ste sistematično negovali mržnju. E, to je krst, dragi kolega, koji ćete vi i profesor, dodvoravajući se studentima, takođe da nosite.Ja se nadam da će biti dovoljno razuma, jer mi Srbiju ovaj put ne damo, ne damo onima koji su se namerili da je zgaze. Da otpočnemo konačno dijalog, bez topovskih udara, bez suzavaca i bez takvih kvalifikacija, tobož, nećete da etiketirate.Ovo je sada minut do 12 i ovo je naša vododelnica. Nije samo odgovornost na vlasti, kolega, nego na prvom mestu na vama, jer ste u ovu Skupštinu uneli najgore sa ulice, a mi odgovorni jer smo spustili cenzus na 3%. Lično se zalažem da bude stepenasti i da ovo zdanje dobije parlament kakav ovaj narod napaćeni, a nema šta mu niste navalili na leđa, put, mi ćemo znati da odbranimo Srbiju, ali je odgovornost i na vama. I to mnogo velika, jer vrlo dobro znate kakva je igra u pitanju. Ovde će se vlast birati na izborima i to je poruka svima onima koji po službenoj dužnosti prate i ovo zasedanje. Ovde će se garantovati mir i stabilnost svakom građaninu Republike Srbije. Nemojte samo da mi se izvlačite od odgovornosti jer ste zakuvali svi vi, dodajući najrazličitije briselske i ostale začine, i to dobro znate,

ima Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar finansija. Izvolite. **Siniša Mali** Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, samo jedna kratka ali veoma važna vest za sve građane Srbije, za sve vas.Na jučerašnjoj sednici Vlade mi smo iz tekuće budžetske rezerve na poziciju visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda preneli 12 milijardi dinara, što je bio poslednji detalj iz četvrtog studentskog zahteva.Ako se sećate, zahtev je bio da se za 20% poveća budžet za visoko obrazovanje. Mi smo to uradili izmenom Zakona o visokom obrazovanju, a onda su se setili pa rekli - pa dobro, ali novac još nije raspoređen na poziciju za visoko obrazovanje. E, upravo smo jučerašnjom odlukom Vlade iz tekuće budžetske rezerve 12 milijardi preneli na tu poziciju, tako da je taj novac sada na raspolaganju i može da se troši, kako bi se umanjile školarine studenata za 50%, onih koji se samofinansiraju, kako bi se pokrili materijalni troškovi i kako bi se obezbedio novac za povećanje plata svih onih koji su zaposleni u visokom obrazovanju.Dakle, na ovaj način poslednji detalj iz četvrtog zahteva studenata je u potpunosti ispunjen. Nadam se da će to biti signal studentima da se vrate u klupe i da krenu sa nastavnim aktivnostima. Država Srbija je svoje uradila i ispunila i taj poslednji zahtev studenata. Hvala puno.

Sledeći izvestilac Odbora je narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam mislio da u ovom obraćanju kao predstavnik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava govorim u ime Odbora i da podnesem jednu vrstu izveštaja šta je Odbor radio na prethodnim sednicama, ali ne mogu da se otmem utisku koji evo već nedeljama trpimo mi ovde u Narodnoj skupštini, a sa nama i građani Republike Srbije koji su za očuvanje javnog reda i mira i poštovanja svakog čoveka koji živi i koji je građanin Republike Srbije.Danas smo imali ponovo jednu priliku da vidimo na jednom primeru kako oni koji su iz klupa koje su sada prazne nas zatrpali dimnim bombama, topovskim udarima, suzavcem, jajima, flašama, protivpožarnim aparatima, nas optužuju za nasilje i da mi hoćemo da izazovemo i sprovedemo neko nasilje. I nije to samo scena od pre neki dan, to oni rade godinama unazad. Pri tome, ako im se neko suprotstavi, glume žrtvu, a žrtva koja je trpela nasilje postaje nasilnik.Čuo sam i neke svoje kolege ovde koji su apelovali i apelima možemo svi da se pridružimo, samo ne mogu da razumem, svako od nas može da porazgovara sa studentima koji hoće da nastave škole u Pionirskom parku, a idite, pokušajte, ako ti koji zastupaju tu tezu da razgovaraju sa ovima koji ne žele i koji blokiraju univerzitete. Jel možete nešto da im kažete? Jel možete da im se obratite? Jel možete i smete da im kažete da greše i da rade na svoju štetu?E, pa, gospodo, te mlade ljude i njihov način razmišljanja stvorili ste vi jednom otrovnom kampanjom po svim društvenim mrežama i ovim tajkunskim, lopovskim televizijama, kao što su N1 i Nova S.Podele u društvu zarad vlasti radite vi i ništa drugo. Treba da vas bude sramota, ne da odmahujete glavom.Jedan podatak koji sam spremio za ovu diskusiju jeste koliki je bio javni dug za vreme vaše vlasti?Vidite, njemu je to smešno.Evo, neka me ispravi gospodin ministar Siniša Mali. Godine 2008. javni dug Republike Srbije bio je 778 milijardi.

pitanje, voleo bih da je još vaših kolega tu, a šta smo mi kao građani Srbije imali od tih 10 milijardi evra što smo zadužili Srbiju, što ste je zaduži? Ništa. Ni jednu bolnicu, ni jedan put, ni jednu školu. Dobili smo vrhunske lopuže na vlasti i vrhunske lopuže na vlasti sada počinju da postaju vrhunski teroristi, jer smo terorizam imali priliku da vidimo ovde u Narodnoj skupštini. Neko će da kaže – pa dobro, to je oblik političke borbe. Ma, nije. Možda teroristički oblik političke borbe i u maniru vrhunskih lopuža i terorista izvode ponovo decu na ulice, jer jedan od oblika terorizma jeste zloupotreba dece u političke terorističke svrhe. Treba da vas bude sramota za to. To vam, bez obzira na rezultat 15. marta, nikad neće oprostiti građani Srbije. Kad tad, budite u to uvereni, i manite se tih priča, kako oni kažu to, pročitah negde – vlada društvenog poverenja. Evo, sad vam kažem - pre bih sebi ruku odsekao nego glasao za tu Vladu, pre bih, po cenu života, da mi stavite cev na čelo ne bih glasao za jednu vladu vrhunskih lopuža i prevaranata zato što znam kakvu su nam Srbiju ostavili 2012. godine kada smo imali te ekspertske vlade.Završavam. Zamislite ekspertsku vladu, recimo, između ostalih bio je i neki ministar Dragan Milovanović, vaš kolega iz sindikata postao ministar. Na fakultet krenuo kad sam ja krenuo u osnovu školu, a nije ga završio kad sam ja postao narodni poslanik u 32 godine, pa ili sam ja brzo postao narodni poslanik ili je on sporo učio fakultet, ali bio je ministar za rad u toj vašoj ekspertskoj vladi društvenog poverenja. **Elvira Kovač** Vreme. Srbija će da pobedi. Živela Srbija!

tačka.Gospođo Raguš, ja vas neobično cenim i poštujem vaše mišljenje i zaista ovo što ste rekli, i time ću završiti, mene vređa kada neko kaže da je neko od mojih želeo da NATO bombarduje Srbiju. Mene to užasno vređa. I, da smo mi nešto radili u Briselu i Vašingtonu, mene to stvarno vređa.Pad nadstrešnice, jedna užasna tragedija. Nisam video da je iko rekao da je neko želeo, da ste vi želeli da padne nadstrešnica. To je jedna tragedija, za tim ljudima plače Srbija.Imam utisak da ste se meni lično obraćali. To je moj utisak i to me, takođe, vređa. Da li vi stvarno verujete i da li stvarno mislite da je jedan od ovih studenata, pričam o studentima studentima, ja ne pričam o ovim ljudima koji se bave politikom koji se sada šlepaju. Znate li vi da na protestima su najglasniji baš vaši, bivši predsednici, bivši gradonačelnici, bivši načelnici, bivši predsednici mesnih zajednica. Oni su najglasniji. Kakvo krvoproliće? Ja imam troje dece, pobogu, pa za svako bih dao svoj život.Ko poziva na kakvo nasilje? Ne mogu da prihvatim to. Želeo sam izaći, ali ne želim izaći iz poštovanja prema vama, želim da vas saslušam i da vam kažem da grešite užasno, da sve što se dešava kod tih studenta i sav njihov bunt je bunt prema ljudima koji smetaju i vama. Znam ja ljude koji imaju privatno više novca nego neki ministri i vi koji sedite ovde. Jel vama to ne smeta? Zato su se oni digli. Zbog toga jer oni ne znaju kako da iskažu svoj bunt. Oni ne veruju opoziciji, nula bodova. Oni ne podržavaju vlast, oni žele samo normalno da žive. Kakvo krvoproliće,

Vreme.Narodni poslaniče, jasno vam je da ste zloupotrebili povredu Poslovnika i da ste replicirali. Skidamo vam dva minuta. Hvala.Idemo dalje.Izvestioci odbora.Reč ima narodni poslanik Milica Nikolić. Poštovana potpredsednice, poštovani članovi Vlade, narodni poslanici, poštovani građani Srbije, mi smo na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali predloge koji su na dnevnom redu i Odbor je ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom naše zemlje.Mi smo ovde od predstavnika Vlade mogli da čujemo koliko su tačke dnevnog reda važne za život svih građana Srbije i koliko zapravo znače dalji razvoj i napredak naše zemlje. U tome i jeste suština. Građani Srbije su nam dali poverenje da radimo u interesu naroda i interesu države, da državu razvijamo, a ne da državu rušimo, kao što rade predstavnici opozicije.Na odboru smo mogli da vidimo da njih ništa od ovoga ne zanima. Mogli smo da vidimo i ovde prethodne nedelje, mi i građani Srbije, da ih ni ti studentski zahtevi ne zanimaju, jer da ih zanimaju valjda bi glasali za njihovo ispunjenje. Oni su pokušali nasiljem, brutalnim nasiljem da prekinu rad parlamenta, napadaju ljude na ulici, napadaju novinare, napadaju policajce, napadaju decu u Pionirskom parku i ostavljaju ljudima ozbiljne povrede.Ako nekome do sada nije bilo jasno ko se krije iza apsolutno svakog napada i ko se krije iza svega što se dešava prethodnih meseci, neka se seti ko je ovde na nas bacao dimne bombe, suzavac, ko nas je sve ovde prisutne u Domu Narodne skupštine davio, ko je teško ugrozio život i zdravlje trudnice i još 23 narodna poslanika, ko je nosio nož na Ekspo, ko je nosio nož u Skupštinu grada Beograda, ko je nosio elektro-šokere. To nije radio Aleksandar Vučić, ali to jesu radili i Dragan Đilas i Miroslav Aleksić i Lazović i svi ostali nasilnici iz opozicije.Ovo napominjem zato što mislim da je važno da građani Srbije čuju, jer smo svedoci ovih dana brutalne manipulacije kojom pokušavaju da za svako nasilje koje oni sprovode svakodnevno okrive predsednika Vučića. Mislim da je važno da građani to čuju i mislim da je važno da građani znaju da je sve ovo što rade svaki dan poziv na rušenje ustavnog poretka, zapravo napad na ustavni poredak naše zemlje, a da je ono što planiraju u subotu da sprovedu napad na ustavni poredak naše zemlje i važno je da građani čuju da su to najteža krivična dela kod nas.Apsolutno sam sigurna da će država pokazati da je država. Apsolutno sam sigurna da će za njih to u subotu biti politički kraj, ali sam i sigurna da će za neke od njih biti i kraj boravka na slobodi. Obojena revolucija im apsolutno nije prošla. Neće im proći ni ova manipulacija kojom pokušavaju predsednika Vučića da okrive za sve što oni rade,

februara 2025. godine na sednici raspravljao i predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije da usvoji četiri zakona iz područja vaspitanja i obrazovanja, i to Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,

četiri ova predloga zakona Odbor je predložio ovom visokom domu na usvajanje i jučerašnjim prebacivanjem para za visoko obrazovanje ispunjena su sva četiri ona zahteva koja su naši studenti postavili.Poštovani građani Republike Srbije, poštovani predsedniče Republike Srbije,

i upravo tada su bombardovali zemlju i narod, porušili sve ono što naš narod ranije godinama stvarao. Posle bombardovanja mešali su se u izborni sistem. Doveli su na vlast, kako kažu sada neki svetski moćnici, citiram - prostituiranu političku elitu, tobože demokratsku, pomoću koje su uništili svu ekonomiju zemlje. tri škole danas je obnovljeno, a oni negiraju.Posle bombardovanja šalju svoje tzv. psihologe, sociologe, defektologe, dakle, da vide kako bolesni, kako zdravi,

je situacija drugačija. Danas nema satanizacije, satanizacije naroda, nego danas vrše satanizaciju predsednika Republike države. Zašto? Zbog najvećih uspeha u zadnjih 30, 40 godina. Dakle, satanizacija je neviđena u istoriji Evrope i sveta. časa se vrti na N1 satanizacija predsednika Vučića. Drugo, satanizacija njegove porodice, to se ne pamti u istoriji čovečanstva.Drugo, korupcija kao opšti pojam, to je poznato u obojenim revolucijama. Zloupotrebili su 5. oktobar. Mi zaista žalimo za decom, a zloupotreba dece u političke svrhe je najveći zločin.Dalje, zločin.Dalje, ljudska prava i slobode. Ja pitam profesore univerziteta, fakulteta - da li se sloboda stvara neslobodom? Molim vas odgovorite ovo. Upravo neslobodom, što vi sada radite stvarate slobodu. Sloboda se ne može stvoriti, je li, ovim što vi radite. Upravo, je li, sloboda se stvara na ovaj drugi način.Sada, dozvolite na kraju da kažem, na delu je zaista obojena revolucija, ali koju provodi naša opozicija. Zaista.Samo da podsetim građane i vas poštovani poslanici, najgori gradonačelnik u istoriji Beograda, mašinski mozak, 20% jednako je 619 miliona ili onaj drugi Protić, koji je bio u jednoj državi ambasador, poterali ga odmah zato što je došao u lovačkoj uniformi.(Predsedavajuća: Vreme.)Na kraju, poštovane kolege nastavnici, obraćam se vama, profesori svih nivoa obrazovanja, koji ste u blokadama i u štrajku, pozivam vas da se vratite svojoj ljubavi, a to je vaspitanje dece, jer kada smo počeli vaspitavati prvi put izgarali smo od ljubavi da započnemo učiti našu decu upravo onako kako nas je učio najveći švajcarski pedagog, Pestaloci, kada je rekao, citiram – oduševljenje što ću moći da pokrenem svoje da pokrenem svoje ruke, dalo mi je toliko snage da se mogu popeti na najviše Alpe, samo da mogu započeti, misli, vaspitavati decu.Na kraju,

vratimo se svojoj ljubavi, osećanju, poslu i umeću i onome što zaista jesmo, jer naučiti dete broj, složiti slova u reč, čitati, pisati, brisati, razumeti, znati, samo je mali deo onoga što mi zaista jesmo, ono što mi radimo, a to je biti, a biti jeste… Živela Srbija, živeo predsednik Vučić. Ispred Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. pošto smo usvojili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o readmisiji lica i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma sa Kazahstanom o saradnji u oblasti odbrane, smatram da su ti zakoni korisni i da će jačati odbrambene kapacitete naše zemlje, za razliku od onih koji žele da uruše kompletnu stabilnost naše države.Znate, poslednjih dana čujemo užasne, brutalne, neljudske napade na studente, studente koji ispite polažu desetkama, koji se nalaze u Pionirskom parku i samo brane svoje pravo na budućnost, jer budućnost pripada onima koji imaju znanje i koji imaju kulturu. Na raznorazne načine pokušavaju da ih diskvalifikuju.Ovde neki opozicioni poslanici govore da oni predstavljaju Srbiju, da oni predstavljaju narod, da, ali manjinsku Srbiju, manjinski narod i to se pokazalo na izborima. Ne, mogu oni da govore u ime Srbije. Većinska Srbija će pokazati šta misli 28. ovog meseca.Poštovane kolege poslanici, članovi Vlade, želim jednu stvar da vam kažem, naš je zadatak da branimo

Samo nekoliko nas ovde smo bili tamo. Te 1999. godine kod sela Gornja Trpeza bio je jedan vod naše vojne jedinice sa borbenim vozilima pešadije. Staju kaljavi, mokri, borili se sa teroristima. Tog trenutka jedan mlađani vodnik sa onim maskirnim bojama na licu seda na taj transporter, podiže tri prsta prema meni i snimatelju i kaže – sve je ovo za Srbiju.I ovo što rade naši studenti u Pionirskom parku rade za Srbiju, za onu Srbiju koja treba da bude prosperitetna koja treba da omogući ljudima da mogu normalno da se školuju, da normalno žive i spremaju napad na te studente. Sutra od 18.00 časova uveče prave paravojne huliganske kriminalne formacije. Ko ih je pripremio? Ko im plaća 300 do 350 evra da dođu da napadaju studente, da ih biju?

je naše pravo da branimo i da odbranimo te studente. Ono što će se dešavati 15. marta prelomiće se sutra uveče u napadu tih paravojnih formacija na studente u Pionirskom parku i naš je zadatak da budemo tamo. Ne čekajte ni od koga direktivu. Branimo Srbiju jer ćemo je braniti u Pionirskom parku sutra uveče. Upamtite. Sutra uveče je njihova glavna udarna pesnica. Napadaju svim silama na studente u Pionirskom parku. Ja ću biti tamo. Zahvaljujem.Prelazimo na predsednike, odnosno ovlašćene predstavnike poslaničkih grupa.Prvi je narodni poslanik Života Starčević.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministri u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, prethodnih dana ministri su, rekao bih, detaljno i precizno obrazlagali predložene zakone i sporazume koji su na dnevnom redu ovde druge objedinjene rasprave u Prvom redovnom zasedanju Narodne skupštine u 2025. godini i neće biti lako naći dodatnu argumentaciju tokom ove rasprave.No, pre nego što krenem sa obrazlaganjem zakona i sporazuma, želim na početku u ime Poslaničke grupe Dragan Marković Palma – JS, najoštrije da osudim sve akte nasilja i agresije koji su se desili u skorije vreme od pretnji Srđana Noga, Žunića, Đurića i ostalih, preko pokušaja napada na studente u Pionirskom parku, nasilja tokom blokade javnog servisa, mučkog napada na ministra Selakovića, preko divljanja aktivista Stranke slobode i pravde prevođenih Borkom Stefanovićem ispred Skupštine Grada Beograda, skandaloznog ponašanja, naravno opozicionih poslanika prošle nedelje ovde u ovoj sali Narodne skupštine, kao i svaki drugi akt nasilja koji se desio u prethodnih 120 dana.Naime, mi iz JS smatramo da je nasilje nedopustiv oblik političke borbe i nikada taj nedopustivi način političke borbe, nasilje nikada nigde nikome, a naročito državi i narodu nije doneo ništa dobro. Čuveni Mahatma Gandi je rekao da je nasilje oružje slabih, a nenasilje oružje jakih, istovremeno je i rekao da nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji čini nasilje, naprotiv, podrazumeva da se celom svojom dušom odmerimo sa voljom onoga ko vrši nasilje.I evo, čitavih 120 dana i više od toga država Srbija nenasiljem odgovara na nasilje koje sprovode opozicione političke partije i njihovi aktivisti, kao i pojedini delovi nevladinog sektora koji je unezveren novom političkom realnošću i činjenicom da je nova američka administracija ukinula 82% ili tačnije, raskinula 5.200 ugovora USAID-a, a da preostalih 18% prelazi u nadležnost nove američke administracije.Taj nenasilni odgovor države još više je razbesneo i neurozio opozicione lidere i naravno aktiviste nevladinih organizacija, oni postaju sve nasilniji, sve radikalniji i sve bezobrazniji

kako bih rekao, blokirao raskrsnice, blokirao bulevare, tukao se sa policijom i napadao policiju i svakoga ko je drugačije mislio od njih.Takođe, setite se da za vreme Bajdanove administracije, taj pokret je bio potpuno zamrlo. Zašto? Jer su tada na vlasti bili njihovi. Zašto sada sve to pominjem? Ne znam da li ste znali da je pre nekoliko godina i u Beogradu osnovan pokret ANTIFA Beograd. Znate li ko je bio osnivač tog pokreta? Jovo Bakić.Jovo Bakić je neko ko je umislio da je Pol Pot srpske političke scene, čovek koji je osnovao nedavno Partiju radikalne levice, znači, ponavljam Partiju radikalne levice, a ta partija je nastala upravo spajanjem te ANTIFE Beograd i još nekih sličnih radikalnih organizacija. On je bio i predsednik Socijaldemokratske UN svojevremeno Žarka Koraća, znači čovek koji je političar, a ne profesor kako ga promovišu pojedini mediji i TV stanice. Taj Jovo Bakić, političar, radikal, Crveni Kmer, srpski kako je umislio, on je odavno već pričao kako će nas juriti po ulicama i kako ćemo plivati Savom i Dunavom, ali je nedavno otišao i korak dalje, dalje, rekao je da će 15. marta on lično preuzeti stvar u svoje ruke, da ćemo svi morati da ga slušamo i što pre ga poslušamo to bolje i po građane, ali i po državu koja će platiti manju cenu.Juče cenu.Juče smo mogli videti Srđana Noga koji kaže da svako ko se 15. marta suprotstavi bilo kom policajcu bez obzira da li policajac pretrpeo teške povrede ili je likvidiran, da će ga lično Srđan Nogo abolirati kada bude bio ministar pravde. Osim što je pokazao svoju ambiciju da bude ministar pravde, on je tu poslao i neke poruke. Poslao je poruku građanima da je prihvatljivo, čak poželjno koristiti najbrutalnije nasilje protiv državnih organa. Poslao je poruku pravosudnim organima naše zemlje da ne treba i da džabe oni sude po zakonu i po pravu, da će lično Srđan Nogo kada bude postao ministar pravde, on razrezivati pravdu.Poslao je poruku i policiji kojoj je rekao – da, vi ste 15. marta legitimna meta. Sve te poruke koje je poslao nisu samo ono što se u medijima može čuti, poziv na rušenje ustavnog poretka. Tu kada pažljivo pogledate taj njegov nazovi intervju ili ispad besa, frustracija možete videti mnoga druga krivična dela.Nije sve ovo krenulo i započelo pre 120 dana, nije krenulo rušenjem nadstrešnice. Ovo nasilje je krenulo prvo dehumanizacijom svih koji misle drugačije od njih, pravljenjem lažnih afera od Marinike Tepić, do drugih opozicionih političara, korišćenje baš svake nesreće u društvu za sopstvenu političku korist. Sve je to bio deo jednog velikog plana čijoj se realizaciji nadaju ovih dana.Srce dana.Srce te mrziteljske indoktrinacije bili su N1, Nova S i list „Danas“. Taj plan trovanja mržnjom, trovanja podležnog dela naroda i druge akcije dehumanizacije su dovele do toga da jedan broj ljudi ne samo da je doveden u zabludu, ne samo da je doveden u stanje anksioznosti i enormne enormne mržnje, nego je doveo u situaciju da pomisle da je nasilje legitiman, opravdan način političke borbe. Ne, nasilje nikada neće biti legitiman i opravdan način političke borbe i zato ga mi najoštrije osuđujemo.

ovi Šolakovi mediji i ljudi koji napadaju studente u Pionirskom parku, koji mirno i nenasilno samo podsećaju rektora Đukića, Đukića, dekane da postoje studenti koji žele da studiraju, da polažu ispite, svi oni smatraju opravdani i legitimnim te svoje akte, upravo zato što su indoktrinirani mržnjom sa Šolakovih frekvencija, rekao bih godinama i godinama unazad.Kada smo već kod studenata, pohvaljujem distanciranje studenata od nasilje i od pokušaja kako su sami rekli pojedinih interesnih sfera, čitaj opozicije, da nametnu zahtev za Vladom eksperata, prelaznom Vladom kao studentski zahtev.Pametniji su svi ti studenti od Lazovića i Ćute, što i nije tako teško, ali i od Miloša Jovanovića, Dragana Đilasa, Marinike Tepić i mnogih drugih. Apelujem na njih da ostanu distancirani od onih koji sve vreme žele da iz zloupotrebe, apelujem na njih da se distanciraju od nasilja koje najavljuju opozicioni lideri i aktivisti i, naravno, pohvaljujem naročito izjavu predsednika Vučića sinoć, koji je sa terase, gledajući na studente u Pionirskom parku, rekao da mu je najveća želja da jednog dana vidi studente iz Pionirskog parka i ove druge studente koji su nezadovoljni u protestu kako ujedinjeni i zajednički rade na podizanju Srbije.Znate, isključivost i ostrašćenost nikome nije donelo dobro. Znate, ako se borite za pluralističko društvo, a pritom negirate izbore i pritom po svaku cenu želite da dođete na vlast bez tih izbora, znate, vaša borba u stvari nije za pluralističko društvo i nikada ga nećete na taj način stvoriti. Ne možete se boriti za slobodu govora i mišljenja, a da pritom branite, omalovažavate, čak i ukidate pravo da bilo ko drugačije misli od vas. Vi se u tom slučaju ne borite za slobodu govora, već za ukidanje slobode govora.Nemate govora.Nemate pravo da blokirate Javni servis, ljudi, jer ako blokirate Javni servis i date sebi to pravo, onda će neko drugi reći – onda i ja imam pravo da blokiram N1 ili bilo koju drugu televiziju. Ako se borite sa demokratiju, a spremni ste na potpunu dehumanizaciju i desubjektivizaciju svega i svakoga ko nije sa vama ili demokratiju vidi malo drugačije, vi se ne borite za tu demokratiju, već za neke autokratske oblike uređenja. Zato je važno, ljudi, zato je važno poštovanje zakona i institucija. Znači, da se institucionalno javnom raspravom i razgovorom gradi bolje društvo.Rekoh, država je na nasilje odgovarala nenasiljem, ali mora to nenasilno suprotstavljanje nasilju da ima granicu. Moraju da postoje crvene linije, preko kojih država neće tolerisati nasilje. Ja sam na prethodnoj objedinjenoj raspravi i rekao, pohvalio policiju za strpljenje, za profesionalizam, za način na koji su očuvali i održali, da tako kažem, mir i javni red i poredak. Mislim da ničim nisu zaslužili ono što su doživeli što ovde u Narodnoj skupštini, poput onih dimnih bombi, suzavaca, onog praha iz protivpožarnog aparata.Moram da se vratim na tu sednicu i na taj haos u Skupštini. Moraju odgovarati svi koji su bacali ovde šok bombe, dimne bombe, koji su prskali suzavac koleginicama u lice, koji su prskali taj prah, jer sve dok se to ne desi, neko će van ove Skupštine smatrati da ima pravo da vrši nasilje i da se ponaša kako se ponašaju dotični.Nenasilna reakcija nije slabost, to je njena snaga. Srbiji je danas kao nikada do sada potreban mir. Srbija u ova turbulentna vremena mora da se dobro i i pravilno pozicionira u novom svetskom poretku koji se stvara. Srbija mora da nastavi sa snažnim ekonomskim razvojem, sa podizanjem životnog standarda Srbija mora, naravno, čuti i nezadovoljstvo koje je prisutno u delu naroda i mora menjati društvo nabolje, ali pritom ne mislim na društvo po volji Jove Bakića, Dinka Gruhonjića, Đilasa, Miloša Jovanovića i drugih, jer bi to bila društvena papazjanija, to bi bio haos i anarhija, već društvo po meri svakog njenog građanina. Društvo napretka i prosperiteta, demokratsko i razvijeno društvo, ne može se graditi neradom, nasiljem i haosom. Nijedno društvo se ne može menjati tako što će se zaustaviti život. Moramo pričati, moramo razgovarati, moramo menjati društvo, to je stalan i neprekidan proces i taj proces ne sme da se zaustavi.Naša poruka građanima Srbije, svima kojima je Srbija na srcu, jeste da se društvo menja demokratskim, legalnim i moralno ispravnim načinom i da je samo to garant napretka Srbije. Demokratija je danas ugrožena svuda u svetu. Pogledajte samo stanje u Evropskoj uniji. Nema boljeg primera u Rumuniji, gde su poništeni izbori, pa su raspisani ponovljeni izbori, a zabranjeno je pobedniku poništenih izbora da se kandiduje na ponovljenim. Ili recimo, setite se izbora u Moldaviji. Pa nema boljeg primera i za nas važnijeg primera nego nedavnih izbora u Prištini. Pa vi vidite da mi ni dan-danas nemamo rezultate tih izbora. Zašto? Zato što se kroji lista po volji Aljbina Kurtija i njegovih mentora i hoće po svaku cenu da ponište izbornu volju naroda i da na taj način oduzmu legalno dobijene mandate, Srpskoj listi.Danas je demokratija na ispitu, kao što kažem, svuda u svetu i nikada, nikada, ljudi, volja naroda, u istoriji demokratije, demokratskih društva, nije tako i toliko pogažena kao u poslednjoj deceniji u mnogim demokratskim državama.I u Srbiji je na sceni gaženje volje naroda i pokušaj dolaska na vlast mimo većine ili većinske volje naroda. To je ta demokratija po volji ovog crvenog kmera Jove Bakića. Mi ovih dana branimo demokratiju i demokratske vrednosti od anarholiberalne ideologije koja ne priznaje da biva poražena polako, ali sigurno svuda u svetu. Srbiji je jako važno da u ovom vremenu stvaranja novog svetskog poretka na vreme i dobro se pozicionira.Vreme

pa imamo i najavu da će čak Tramp posetiti Kinu ili Si SAD, oko toga se još nisu dogovorili, ali svakako razgovaraju. To su, ljudi, situacije koje su bile nezamislive do pre dva meseca. Zato mi moramo sada da reagujemo i pozicioniramo se kako kako treba. Evropska unija tumara između želja i stvarnosti. Inicijalno mirovni projekat, sada se evropska administracija zalaže za produžetak rata u Ukrajini. Mi moramo tu da se dobro pozicioniramo i moramo da pričamo, znači, treba nam mir i stabilnost u zemlji, da bi pričali o našem pozicioniranju i eventualnom redefinisanju spoljnopolitičkog položaja Srbije.Ovi sporazumi o kojima danas raspravljamo jesu važni za građane Srbije, važni su za ekonomski razvoj naše zemlje, ali su važni i za diplomatsko pozicioniranje Srbije. Ovi ugovori nisu samo važni za razvoj energetike u Srbiji, poput Energetskog sporazuma SAD i Srbije, poput Vlasinskih hidroelektrana, izgradnje solarno-termalne elektrane u Novom Sadu, nisu važni samo za razvoj putne i železničke infrastrukture, otklanjanje otpada ili recimo širenje kapaciteta vodovodnih, što je važno, recimo, za Jagodinu, za grad iz kog dolazim, već su jako važni i za dalje dalje širenje mreže prijatelja u svetu.Recimo, tu je Sporazum između Srbije i Egipta. Vi znate da je pokojni Dragan Marković Palma još pre osam godina uspostavio političke i ekonomske veze sa Egiptom jako dobre, pa je prekjuče koleginica Zagorka Aleksić držala poslaničku grupu prijateljstva Srbija-Egipat i tu je prisustvovao Nj.E. gospodin Basel Salah, koji je veliki prijatelj Srbije. Egipat je velika prijateljska zemlja. Ministar Selaković je pričao o njenom značaju prekjuče, da je to najmnogoljudnija zemlja na Mediteranu i da je ovaj sporazum o slobodnoj trgovini pre svega važan i dobar zbog poljoprivrednih proizvođača, koji će imati najviše koristi od toga, ali i druge privredne grane.Naravno, važan je i ovaj Sporazum o strateškom ekonomskom partnerstvu između Republike Srbije i UAE. Sve to je neki vid ekonomske diplomatije, približavanje sa prijateljima. Evo, pomenuli su neki ministri Azerbejdžan. I sam mogu da svedočim o tome koliki su oni prijatelji i kako su prijateljski naklonjeni prema nama, jer sam kao izvestilac na izborima tamo ispred Narodne skupštine Republike Srbije, primljen kao nigde do sada. sada. Tome može posvedočiti i kolega Bečić i ministar Đurić, koji je u to vreme bio u poseti Azerbejdžanu.Nedavno je predsednik Vučić rekao da, s obzirom na to da smo lider u regionu po direktnim stranim investicijama, moramo po investicije u Aziju. Ja ću samo kratko o tome, jer prošli put kada sam o tome pričao, imao sam jedan orkestar ispred sebe u sastavu udaraljki Marinika Tepić, prva truba Zoran Stojanović i Hor bečkih dečaka Borka Stefanovića.Pričao sam o tome da je delegacija Jagodine otišla u Kinu, da smo se bratimili sa petomilionskim Ziboom i rezultat te posete je da imamo potvrđenu jednu direktnu stranu investiciju iz Kine i imamo potvrdu grada Ziboa, tog petomilionskog modernog, savremenog industrijskog grada da će otvoriti industrijski Zibo industrijski park u Jagodini. Sve su to načina na koji mi treba da radimo i da se dogovaramo i da stvaramo bolju, snažniju i jaču Srbiju.Zbog svega ovoga navedenog poslanička grupa Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija glasaće za sve predložene zakone i sporazume.

zbog svega ovoga što smo čuli i pre svega zbog neodgovornosti, mnogo izgovorenih pretnji, previše upotrebljene puta reči nasilje i onoga što izgovaraju i čime prete oni koji organizuju taj protest ili kako se već zove 15. marta mi imamo jednu ozbiljnu uznemirenost građana, da ne znaju šta će se dešavati toga dana. Ono što ih posebno interesuje, da li će oni toga dana moći da funkcionišu, da li će moći da odu do lekara, da li će moći da im se ukaže pomoć, kako će to sve izgledati. Ako slušaju sve ovo što kažu, da ne koristim težu reč, krajnje, krajnje, neodgovorni ljudi koji prete svima i svakome.Hoću da im kažem da se država Srbija organizovala, da će u subotu raditi sve zdravstvene ustanove u Beogradu, sve bolnice, kliničko bolnički centri i svi domovi zdravlja iz razloga, ljudima je neophodna pomoć zdravstvena da ne razmišljaju da li je nešto blokirano, da li nije blokirano, da li će moći da stignu, da li neće moći da stignu, da znaju da će i one najbliže ustanove gde oni žive, da će moći da zatraže pomoć koja će biti ukazana i to će raditi koliko god bude potrebno, jer će te ekipe biti pojačane, odnosno više ljudi će biti u smenama i oni koji nisu trebali da rade radiće.Što se tiče Hitne pomoć, radiće u punom kapacitetu, odnosno i više, ne samo automobile, odnosno sanitete koje imaju, smatramo da će biti veća potreba. Uzeće se saniteti iz zdravstvenih ustanova koje obično vikendom ne koriste, sve sanitete i biće ustupljeni Hitnoj pomoći, da bi mogli da stignu i biće raspoređeni, naravno, svuda da budu što bliže građanima, ako zatreba da mogu u što kraćem vremenu da intervenišu.Želim građani samo da naprave razliku između onih kojima je stalo do njihovog zdravlja, do njihovog života, do njihovog normalnog funkcionisanja. Neću nabrajati šta smo sve uradili u zdravstvu do sada, a ponavljati šta oni u svoje vreme nisu uradili i gde su bili kako je izgledao zdravstveni sistem Srbije. Neka razmisle o tome.Sa jedne strane, ova država koja se bori da izađe u susret ljudima i da pomogne da ovo pitanje što ste postavili da smo sve stariji da treba palijativna nega da se proširi i radimo na tome, da znate, da sada ne obrazlažem i taj zahtev što ima da budu više od dve nedelje u našim zdravstvenim ustanovama i da imamo više takvih ustanova i više kapaciteta, radimo i ubrzo će biti završeni objekti u kojima će biti smešteni ti ljudi. Da znate da na to nismo zaboravili.Ali, da bi nastavili da radimo, da bi pomagali svim ljudima, mi moramo da imao stabilnost, moramo da funkcionišemo, morate normalno da se krećete gradom, morate normalno da radite, da bi se živelo.Sa

koji žele da sve stane.A šta je to dobro za građane Srbije kada vi blokirate institucije, kad bijete policiju, kada upadate u te iste institucije, kada tražite da zakon ne važi za vas, za vas je pomilovanje, a za sve druge nešto drugo, ne date da se kreću normalno, ne date da kažu svoje mišljenje. To je ta druga strana. A vi dragi građani razmislite za koju ste vi stranu, jer oni kažu da je to taj dan D. D. Oni pumpaju. Nema problema, pumpajte, ali imajte samo na umu, kada pumpate i kad prepumpate, balon pukne i niko ga ne sastavi. Nešto mi liči da će baš tako da se desi, da su prepumpali da će taj balon da pukne.Prema pukne.Prema tome, molim sve građane, da veruju u svoju državu, da ne budu uznemireni. Ljudi, nemate koga da se plašite. Pogledajte te ljude, sem što su glasni, sem što viču, sem što duvaju u neke stvari, sem što prete, ništa drugo, ne mogu vam ništa. Oni su u manjini i oni to znaju i zato neće na izbore, zato neće na referendum, neće onim normalnim putem da idu. Nije Aleksandar Vučić došao na vlast na ulici, došao je voljom građana. Kada budu odlučili građani da žele nekog drugog, mi ćemo prvi čestitati, do tada moraju da znaju jednu stvar, država nije slaba što ih je pustila do sada da rade sve ovo, država ih je pustila da oni pokažu svoje pravo lice. Četiri meseca oni maltretiraju celu Srbiju. Četiri meseca oni pokazuju svoje pravo lice. Ne postoji više niko kome nije jasno šta oni rade, ne postoji.Ovu priliku koristim da apelujem na decu, studente, koga god, koji razmišljaju svojom glavom da razmisle još jednom, prošlo je dovoljno vremena. Deco, samo uzmite činjenice u obzir, pa sami odlučite šta je za vas najbolje, šta je najbolje za vašu budućnost, šta je najbolje za budućnost vaših roditelja, sutra za budućnost vaše dece. Kome vi hoćete to da prepustite da vodi računa o tome. Ovima koji vam kažem, imaju rezultate i koji vam otvoreno kažemo šta ćemo dalje da radimo ili ovima koji samo pozivaju na nasilje, na ubistva, na progon, na bacanje u reke, na plivanje, na nabijanje na kolac. Deco, da li je to ono što želite.Deco, želite.Deco, morate da znate jednu stvar, mladi ste, sad ste već ušli u jedan period da negde vidite kako funkcioniše država i kako se živi, svake godine se živelo sve bolje i bolje, svake godine su bile veće plate vašim roditeljima, moglo je da se kupi više nego prethodne godine. Deco, da vas podsetim, nekada su se dizali krediti da se ide na letovanje, do 2012. godine i do 2014. godine, bogami, a sada se razmišlja da li će se ići dva puta na letovanje, na zimovanje i na ostalo.Deco, samo znajte to se ne podrazumeva. Nemojte misliti da je to bogom dano i da će to tako da ide i da dođe bilo ko. To će se srušiti za manje od par meseci, ali posle naknadna pamet ne pomaže, biće kasno. Neće moći to da se nadoknadi.Srbija ima dva puta. Put nastavka razvoja, izgradnje i svega onoga što se radi sada i ovaj drugi put, a to je plenumi, krizni štabovi, zborovi i ostali, gde vi ne znate ko je ko i da vlada strah strah neki, ne znate od koga i šta i gde manjina proziva ako slučajno neko ima drugačije mišljenje.Ni sam ne znam koliko sam imao poziva ovih dana zabrinutih ljudi. Ljudi mole jednu stvar Aleksandra Vučića. Mole ga da što pre formira taj pokret,

da taj pokret preuzme odgovornost, da što pre uradi analizu zašto, kako smo došli u ovu situaciju i da sve te stvari ispravi i da Srbija nastavi putem koji je dobar za Srbiju i za građane Srbije. To očekuju od Aleksandra Vučića.Gospodo, u subotu i vi odlučujete šta će i kako će biti. Država će uraditi svoje i ljudi koji vole ovu državu. Od ponedeljka moraće striktno da se poštuje zakon. Više nemamo vremena, više nemamo prostora, maske su pale. Svi su pokazali pravo lice. I oni koji se izjašnjavaju da su neka druga strana, ali i oni naši koji su se uplašili ili već nešto drugo šta rade. I oni su imali dovoljno vremena da pokažu ko su, gde su i šta su.Prema tome, građani Srbije nemojte da se plašite, nemate koga da se plašite. Ovo će biti rešeno. Srbija mora da ide napred. Živela Srbija. Hvala svima. Hvala gospodine ministre.Gospodine Veselinoviću, molim vas samo da se prijavite, nestali ste mi u sistemu. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajuća.Ja bih želeo da kažem nešto bi praktično trebalo da ide u tom nekom pravcu pomirenja. Žao mi je što ovde u sali nema poslanika opozicije. Smatram da svi mi imamo dužnost i obavezu da pozovemo sve one koji ovo gledaju na razum, na mir, da ne dozvolimo sa naše strane koliko je to moguće, da dođe do nekog krvoprolića, da dođe do nekih nemilih scena što stvarno nikome nije u interesu.Ono što ova Skupština radi proteklih nekoliko dana meni deluje kao u onoj seriji „Selo gori, a baba se češlja“. Mi se nalazimo maltene pred građanskim ratom, a ovde se govori o novom zaduživanju Srbije. Mislim da to u ovom trenutku uopšte nije ni važno, ni bitno, nego je važno da svi nađemo neki modus kako bismo uspeli da situaciju koliko, toliko smirimo.Mi smo ovde prisutni svi ovih dana. Osudili smo kao poslanička grupa svako nasilje koje se dešavalo i apsolutno nismo za bilo koji vid nasilja. Smatram da smo trebali ovde da razgovaramo o tome kako smiriti tenzije, kako da dođemo u situaciju da ni jedna glava ne bude razbijena, da ne daj bože padne krv na ulicama.Ja sam siguran i bukvalno sto posto sam siguran da ni jedan student od ovih koji dolaze u Beograd nije za bilo kakve nemire. To su deca od dvadeset i nešto godina koji sigurno ne dolaze u Beograd da se tuku sa policijom, da razbijaju i da pale. Isto tako sam siguran da to ne radi ni opozicija. Bio sam jedan o od osnivača Saveza za Srbiju i znam kako smo 2019. godine, kada je bio veliki skup ovde ispred Skupštine mi svojim telima i svojim autoritetom sprečavali sve ljudi koji su želeli da upadaju u Skupštinu, da prave nerede itd.Siguran sam da opozicija ovakva kakva jest i razbijena i slaba i nejedinstvena, apsolutno nema nikakav interes, niti učestvuje uopšte u tome da li će se nešto dešavati ili neće. Da li postoje neke grupe ili pojedinci koji u subotu žele da naprave neke incidente, apsolutno verujem da postoje. Valjda imamo te neke čuvene službe BIA, VBA ili koje već postoje, koje mogu da identifikuju te ljudi i koji mogu da spreče sve te ekstremiste koji bi eventualno dolazili za Beograd da prave nered.Vi morate da znate da nastrešnica koja je pala u Novom Sadu je samo okidač za sve ovo što se danas dešava. Imali ste priliku svi da vidite i mi ovde, kada mislim mi, mislim na sve nas. Skupština je po meni najveća institucija, ja je poštujem. Mi smo trebali svih ovih godina i sada da koristimo vreme koje imamo da pokušavamo da razgovaramo, da vodimo dijalog, da se međusobno ne tučemo, palimo dimne bombe, vređamo, itd, nego smo trebali da damo primer svima drugima kako ustvari treba da funkcioniše neka institucija.Ja bih najradije voleo da živim u zemlji u kojoj ni jedan student, ni jedan đak, ni jedan građanin prosečan ne mora da zna ko je predsednik države, ne mora da zna ko je premijer, ko je ministar, ko je poslanik, ko je predsednik opštine. Kada budemo došli u tu fazu da to niko ne zna, e onda možemo da kažemo da živimo u nekoj kakvoj, takvoj normalnoj državi.Vi morate da znate da gušenje svakog kritičkog mišljenja i svake kritike na račun vlasti u proteklih 12 ili 13 godina mora da eskalira u nekom trenutku. Ja apsolutno nisam za to da se zbog nastrešnice sada love veštice, nisam demagog pa da kažem, da tužilaštvo može u roku od 15 dana ili mesec dana da pronađe krivce, da pohapsi, da osudi, itd.Apsolutno ne mislim da je to normalno, zato što svaka istraga treba da traje neko vreme i bolje osloboditi 100 krivih, nego uhapsiti jednog nevinog. Morate da znate i to da su najviši državni funkcioneri odmah nakon te nesreće izlazili u javnost i relativizovali tu nesreću. Govorili su da nema odgovornih. Ne zaboravite da je neko govorio da je kriv arhitekta ili projektant koji je projektovao tu stanicu 1960. i neke godine i da li mislite da ovi mladi ljudi mogu da podnesu to vređanje inteligencije i taj atak na njihov mozak i atak da kažem na jedno ljudsko dostojanstvo sa nekim takvim izjavama. Mi takve izjave imamo 12 i 13 godina unazad i to je apsolutno najveći problem, najveći problem je taj što građani Srbije pre svega mladi ljudi ne veruju u institucije.Vi morate da znate da ovi mladi ljudi ne podnose opoziciju, kao što ne podnose SNS i Aleksandra Vučića.

najprljaviji deo ovog društva, ako tako moram da kažem, jer smo sami dozvolili svojim ponašanjem prethodnih godina, da dođemo u taj isti koš i da nas danas targetiraju i zbog toga tvrdim da opozicija nema apsolutno nikakve veze sa tim.Sa druge strane, imamo i medije koji su potpuno podeljeni, sa jedne strane režimske medije koji govore, da kažem o ubistvima, spremanjima,

govore.Danas smo došli u situaciju da apsolutno nemamo medij koji može da prenese istinito i objektivno stanje u kakvom se danas nalazimo i nemamo nijedan medij, koji će izaći i koji će pozvati ljude na razum. Mi smo danas u jednoj dubokoj krizi, a ta kriza već postoji dugi niz godina, ali najveća kriza od 5. oktobra 2000. godina, pa na ovamo, pre 25 godina se to desilo. Tada su pale neke žrtve, pale su neke žrtve 9. marta 1991. godine.Ja bih stvarno volio i molio sve, apelovao na sve, i na građane koji ovo gledaju, da ne dozvolimo da histerija ponese ljude i da ne dozvolimo da nam histerija napravi da neko, ne daj bože, strada i da ne daj bože izgubi glavu.Ja smatram da apsolutna vlast nosi i apsolutnu odgovornost i da je najveća odgovornost na državnim organima da spreče bilo kakav vid nasilja i bilo kakav vid problema koji mogu da eskaliraju prekosutra.Isto tako, kao što sam rekao, neka službe rade svoj posao, neka privedu one koji se spremaju da prave nasilje, koji se spremaju da prave incidente. Ne samo da privode one koji po društvenim mrežama pozivaju na ne znam šta, jer oni su nevažni, kako kažu - pas koji laje ne ujeda. Tu se zna ko su ti ljudi, ali nije ni važno. Aposlutno, ako su skrivili nešto, treba da odgovaraju. Ali, oni nisu važni.Ako postoji ta neka nevidljiva ruka koja hoće obojenu revoluciju, onda dajte, molim vas, imamo organe koji trebaju to da spreče. Ako naši organi državni nisu sposobni i nemaju dovoljno snage da to spreče, onda treba da podnesu ostavku i da daju taj posao nekome drugom da radi. Smatram da ozbiljna država mora da ima mehanizme i načine da spreči bilo kakav vid ili pokušaj nekog nasilja koje će svakako da se desi, hteli mi to ili ne, ali moramo se potruditi svi koji smo ovde da to sprečimo kako znamo i umemo.Molim vas, gospodo, da iskoristim ovo vreme koliko imamo danas, da probamo da spustimo tenzije. Nemojmo da targetiramo nikog, nemojmo da targetiramo pogotovo studente, jer oni hoće da se bore za državu, institucije, državu pravde i državu u kakvoj oni žele da žive. Ponoviću ono što sam i rekao prošle nedelje ovde - oni su naša budućnost, svidelo se to vama, meni ili nekom drugom, trećem ili ne. Ta deca će voditi državu za 20, 30 godina. Sedeće ovde umesto nas, sedeće ovde gde su ministri, neki od njih svakako i sigurno ne žele da ruše, da pale i da uništavaju bilo šta. Ali, nemojmo dozvoliti da bilo ko iskoristi njih.Ja odgovorno tvrdim da opozicija to ne radi, jer nema sposobnosti to da radi i nema te želje. Mi smo to sprečavali koliko smo mogli u nekim ranijim periodima. Ali, suština priče je u tome da mi moramo da nastavimo da živimo.Mene plaši jedna druga stvar, i time ću završiti, jer to sad mislim da nije tema i neću da skrećem temu, mi ćemo imati posle ovoga ozbiljnih problema u tome da će dobar deo fabrika napuštati Srbiju. Ja sam juče dobio informacije da će recimo još nekoliko firmi u Srbiji zatvarati pogone i otpuštati hiljade i hiljade radnika. Mi treba da se fokusiramo na to, kako da te firme zadržimo i kako da pomognemo tim ljudima.Neću sad da dižem paniku jer mislim da na to sad neće niko da obrati pažnju, ali ključna je stvar da država radi svoj posao. Ja sam ovde u Skupštini Srbije prošle godine govorio, na primer, o jednom knjaževačkom kriminalcu Milanu Zlatkoviću zvanom Štroka i rekao sam šta će taj čovek da uradi. Kolega iz Knjaževca koji ovde sedi u klupama izašao je da brani tog kriminalca. Taj kriminalac je nedavno otpustio 200 ljudi, ljudi, prevario državu. Pisao sam Ministarstvu finansija, pisao sam Ministarstvu policije, da bi sprečili to što se desilo, da čovek koji nije plaćao poreze, čovek koji nije plaćao radnike, zavrne državu, napravi krivično delo, zatvori fabriku i otpusti 200 ljudi. Protiv takvih poslodavaca mi apsolutno moramo da se borimo.Smatram da ćemo imati vremena kada sve ovo prođe da govorimo i o tim stvarima, ali molim vas, shvatite za ozbiljno i neke stvari koje dolaze sa ove strane sale. Opet kažem, žao mi je što smo tu samo nas nekolicina. Morate da shvatite da mi imamo dobronamerne savete, dobronamerne kritike i da je nama u interesu da država funkcioniše. Nije nikome u interesu da se ruši država.Ponavljam još jedanput - molim građane Srbije koji ovo gledaju, a verujem da dosta njih gleda i prati celu situaciju jer je sad alarmantno stanje, gospodo, nemojmo do kraja ove sednice barem mi da činimo pozive na linč, da targetiramo nekog, da okrivljujemo nekog, nego da gledamo koliko mi možemo kao najveća institucija ove države da sprečimo da dođe u subotu ili nedelju ili kako god, do bilo kakvog krvoprolića, ne daj bože da neko nastrada, itd. Džabe nam posle hapšenja, džabe nam posle sve što ćemo pričati, ako neko tog dana, ne daj bože, izgubi glavu.Još glavu.Još jedanput vas molim, dozovimo se pameti i da probamo sa naše strane da učinimo onoliko koliko je moguće da taj dan protekne mirno, da studenti dođu. Neka protestuju, neka blokiraju, ali nemojmo njih da targetiramo i ne daj bože da neko od te dece strada, gospodo, ući ćemo u ozbiljan problem. Hvala.